S obzirom da je sistem pun, a gospodin Bajatović čeka svoj red, ja se vama izvinjavam. Moram prvo da pitam da li ima po Poslovniku?Moram

Dopustili ste da gospodin Martinović preko pola sata priča razno, razne nebuloze i da vređa narodne poslanike nas iz opozicije nazivajući nas agregatnim stanjima, recikliranim strankama. I to govori gospodin Martinović koji je 2012. godine prešao u stranku, citiram: „mafijaša i kriminalaca“, a onda je kao nagradu za svoje preletanje dobio posao na Visokoj školi u Ćupriji, zbog koga je ostalo bez posla i hleba devet žena i majki. Sram vas bilo gospodine Martinoviću. **Marina Izvinite gospodine Mitroviću. Kako ovo sada obrazloženje tumačite, osim kao repliku? Ovo je bilo retoričko pitanje. Izvinite. Osim kao repliku.Dakle, imali ste svojih dva minuta, član 103. stav 8. oduzima se od vremena grupe. Da li ima još neko po Poslovniku?Izvinite,

On svojim izlaganjem može bitno da utiče ovde na sve nas. Čovek jednostavno svojim govorima može da ubije nekoga. Ovo nije normalno.Jedna stvar. Dali ste mu da govori o litijumu, o vojsci, dali ste mu da govori o nekakvoj genezi nastanka između ostalog i „ekološkog ustanka“. Da jednom raščistimo za sva vremena gospodine Martinoviću.„Ekološki ustanak“ je ovde dve godine. Poslanici „ekološkog ustanka“ nikada nisu bili ni u jednoj stranci pre toga, niti su bilo kada učestvovali u vlasti.

Slavicu Đukić. Znate ko je ukinuo obavezni rok služenja vojnog roka 2010. godine? Gospođa Đukić. Vi lično gospođo Đukić. Napisali ste odluku kao predsednica Narodne skupštine da se ukine obaveza služenja vojnog roka. Da znate gospodine Martinoviću ko sedi pored vas.Što vas.Što se litijuma tiče koji je vama pomračio um očigledno i vašem Panti, koji se trenutno nalazi u Njujorku. Njega neće biti. Kopanja litijuma neće biti. Ima ga u svetu. Slagali ste kada ste rekli da nema ni jednog rudnika u svetu. To niko nije izjavio. Da li ste vi svesni šta ste sada izgovorili? da vam Panta ponovo zavrne uši.Da ti kažem nešto Martinoviću. Litijum se kopa. Najveća eksploatacija litijuma je u Čileu i u Australiji, u pustinjama, a ne u najplodnijoj srpskoj zemlji koji si ti kao ministar, koji možeš da budeš samo u Pantinoj vladi. Sram te bilo.Još jedna stvar.

Vi ste gospodine ministre prošle godine kada smo skupili više od 11.000 potpisa morali da date saglasnost da budemo u registru političkih partija, uskoro ćemo biti članica Evropskih partija zelenih, molim vas, znam da vam nedostaje argumentacija da nam nešto zamerite, mi smo stranka ljudi koji nikada nisu bili na vlasti, nisu šurovali nisu namestili nijedan tender, nemaju nijednu aferu, nisu se nikad ogrešili o javni interes, naprotiv stalno su se borili i za njega će se uvek boriti, žrtvovali su svoje karijere da bi sprečili vašu zloupotrebu javnog interesa. Molim vas, potrudite se da kažete nešto drugo od toga da smo nekada bili na vlasti, da tako se rešite kada se bavite nama.Dakle, ovo je najčistija i najpoštenija grupa ljudi kojoj nemate šta da zamerite i zato nam stalno stavljate u koš bivše vlasti. nijedna žena nije ostala bez posla, kao što je spomenuo kolega Mitrović, niko od nas nije šest puta objavljivao isti naučni rad, što je nečasno u akademskom poslu i to dobro znate. Hvala. Predrag Marsenić, po kom osnovu?Vas je lično pomenuo?Jel ste vi ovlašćeni, jel tako?Izvolite. Hvala. Kratko ću pošto je bilo reči o određenim agregatnim stanjima. Dakle, voda se uglavnom nalazi u tri agregatna stanja, tečno, čvrsto i gasovito, ali postoji četvrto agregatno stanje za koje verovatno ljudi ovde ne znaju, to je stanje kada voda iz tečnog prelazi u čvrsto stanje, ali taj poslednji trenutak su fizičari vrlo interesantno nazvali, to je taj poslednji, zanimljiva je činjenica da je to kvantno spinska tečnost. Dakle, to je još jedno agregatno stanje.Interesantno je u tom četvrtom agregatnom stanju vode, činjenica da atomi gube svoj dipolni momenat i čim se nađu u novoj konfiguraciji više se ne ponašaju kao što su se ponašali, jer molekuli nemaju mogućnost i sposobnost da se povezuju sa ostlim molekulima i ponašaju se onako kako nalaže agregatno stanje. Ne znam da li će se neki ljudi prepoznati, ali samo sam to hteo da razjansim. Po tom principu može da se prepozna svako počev od vas. Da li je realno da ste vi nama sada objašnjavali agregatna stanja? Da li je realno da u rebalansu budžeta mi slušamo o

malo pre smo svedočili najskupljem izlaganju jednog ministra poljoprivrede, s obzirom da se Srbija zadužuje 140 evra u sekundi, 30 minuta izlaganja gospodina Martinovića Srbiju je koštala 260 hiljada i 400 evra, koliko je potrošeno, čuli smo sve i svašta, samo ne ono za šta je odgovoran.Nemojte vi, bivši srpski radikali,

sa Đeneral Jankovića, da nam držite predavanje o patriotizmu. Vaša predavanja o patriotizmu smeštena su u zakletvi nad Kurtijevim ustavom, gde se zaklinju vaši poslanici koji kažu da će čuvati teritorijalni integritet i celovitost republike Kosovo. To je ogledalo vašeg patriotizma i da tu završimo oko Kosova, nije prijatna tema za vas.Kada govorite uopšte o agregatnim stanjima, ne znam kako se zove agregatno stanje vas kada ste kazali da je SNS mafijaška stranka i da se SNS finansira na apsolutno nelegalan način i da je finansiraju tajkuni, mafijaši i kriminalci. To ste mislili 2012. godine, 17. jula. Ja se sa tim vašim mišljenjem slažem. Ja to mislim i danas.Ono

ostavili ste Srbiju sa kuponima za ulje, šećer, so i zejtin, za so smo imali bonove. Imali smo situaciju da ste ostavili budžet sa ukradenim 36 hiljada poljoprivrednih penzija 2000. godine. Toliko o vašoj brizi o poljoprivrednicima. Hvala. Ministar Aleksandar Martinović ima reč.Nadam se da tu završavamo i da možemo da pređemo na preostale ovlašćene, da se vratimo na dnevni red ove sednice.Molim vas, ministre, samo obratite pažnju. Izvolite. Ne znam da li je gospodin Milivojević novi ili stari? Jel ste vi novi ili stari? Ja se sećam Srđana Milivojevića kada je bio poslanik Demokratske stranke, koja je u to vreme bila na vlasti. Vidim ovde veliki broj ljudi koji je bio, neki su bili poslanici, neki su bili ministri, neki su bili državni sekretari, imamo jednog bivšeg načelnika Generalštaba. LJudi, vi ste bili na vlasti, vaše vreme je postojalo. Ali, to vreme je prošlo, to morate da shvatite. Niste vi novi, vi ste stari i vi ste reciklirani. Vi jeste promenili nazive stranaka, ali ste zadržali istu politiku, a to je da upropastite sve čega se dohvatite.Kaže, ja sam rekao, kako su oni navodno rekli, da nigde ne postoji rudnik litijuma. Pa, to su vaše reči. Mesecima i godinama ubeđujete ljude u Srbiji kako nigde na svetu ne postoji rudnik litijuma. Kaže sad - postoji rudnik litijuma u Čileu. Kaže sad - postoji rudnik litijuma u Čileu. A jel moguće onda da se svi proizvođači mobilnih telefona snabdevaju litijumom isključivo iz Čilea? Hajde, molim vas, odgovorite mi na to pitanje. Svi oni koji proizvode mobilne telefone, ima stotinu kompanija koje se bave proizvodnjom mobilnih telefona, ljudi! Ko zna koliko ima kompanija koje proizvode električne automobile! Jel tog litijuma u Čileu ima toliko da se svi oni snabdevaju samo iz Čilea? To je jedna stvar.Gospodin Marsenić se javio da mi objašnjava i tumači zakone fizike o pretvaranju iz jednog agregatnog stanja u drugo. Ja sam, gospodine Marseniću, spominjao Demokratsku stranku Srbije, od koje ste vi kao Pontije Pilat oprali ruke i rekli - e, nemamo mi veze sa Demokratskom strankom Srbije, kakav Koštunica, mi smo Novi DSS. Sad vas isto pitam kao i Srđana Milivojevića - jeste vi stari ili novi? Jel ste muzičar ili niste muzičar? Što ste se javili za repliku ako ste Novi DSS? Šta vas briga šta je radio Predrag Bubalo, šta je radio Vojislav Koštunica, šta su radili ministri iz Demokratske stranke Srbije, vi ste Novi DSS. Vi ste kao Pontije Pilat rekli evo vam Isusa Hrista, radite s njim šta vam je volja! Oprali ste ruke i rekli - mi smo novi. Što se javljate za repliku? Vi ste novi, šta vi imate sa vladom Vojislava Koštunice? Jel tako? I sa prvom i sa drugom Vladom? Šta vi imate sa ovim mizerijama za podsticaje za mleko, za biljnu proizvodnju? Nemate ništa. Vi uopšte niste bili na vlasti. Vi ste nastali pre dve ili tri godine, jel tako? Tako da ja uopšte ne znam zašto se javljate za reč.Što se tiče, vi ste to nazvali onako eufemistički kao što vi samo umete, suspenzijom obaveznog služenja vojnog roka, ali to je bilo, da se ne lažemo, ukidanje vojnog roka sa ciljem da se potpuno onesposobi za odbranu Republika Srbija i da se unište svi naši odbrambeni kapaciteti. Ovde vam sedi čovek koji je bio načelnik Generalštaba Vojske Srbije, pa možete njega da pitate ko je doneo tu odluku.Kažete da je tu odluku donela Slavica Đukić Dejanović. Potpisala je odluku koju je donela Narodna skupština, na predlog, sad ću da vam kažem koga - Borisa Tadića, predsednika Republike Srbije i predsednika Demokratske stranke, ministra odbrane Dragana Šutanovca, iz Demokratske stranke i načelnika Generalštaba Vojske Srbije, takođe iz Demokratske stranke. I sad se vi, u 2024. godini, usuđujete da nekome spočitavate, konkretno gospođi Slavici Đukić Dejanović, kaže - sad je Slavica Đukić Dejanović ukinula obavezno služenje vojnog ja imam mnogo mana. Evo, kaže Ćuta da imam velike uši. Glup sam, ne razumem se u poljoprivredu. Ljudi, sve je to tačno. Sedeo sam, ljudi, ovde, u ovim klupama, kada je Dragan Šutanovac ovde nama govorio - vi, koji ste za obavezno služenje vojnog roka, vi ste ratni huškači, vi ste izazvali ratove u bivšoj Jugoslaviji, vi ste odgovorni za za pokolje koji su se desili u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, priča ovo isto što priča Srđan Milivojević, to oni pričaju u Demokratskoj stranci od kad postoje, vi ste počinili neke zločine na Kosovu i Metohiji, otkud vama pravo da vi pričate o vojsci Srbije? To je nama, jel tako, Nataša, pričao Dragan Šutanovac 2009. godine kao ministar odbrane, kad nas je ubeđivao da nemamo potrebu da imamo vojsku. Kaže - šta će nam, ljudi, vojska, vojska je skupa, morate da hranite vojnika, morate da održavate kasarne, morate da nabavljate naoružanje, zašto mi to da radimo, radimo, vidite da je svuda u svetu mir, niko nikoga ne napada, ko će Srbiju da napadne, mi sad imamo prijatelje, nije to kao u vaše vreme, vi ste zaratili sa celim svetom, vi niste imali prijatelja u svetu, nama su sad svi prijatelji, i onda hajde da ukinemo vojsku.Onda su se pri tome pozivali, između ostalog, ja se sećam tog vremena, jeste da imam velike uši i da sam glup, ali još uvek imam dobru memoriju, sećam se da ste se tad pozivali na izveštaje vaših obaveštajnih agencija iz kojih proističe da u narednih sto godina, ne u Srbiji, nego u Evropi neće izbiti rat! Ne da je izbio rat, nego, kažem, daj bože da zbog tog rata ne izbije Treći svetski rat.Ljudi, 2022. godine izbija rat u Ukrajini, pogledajte šta se dešava na Bliskom istoku, ceo svet gori. Pa, gde su te vaše procene? Gde su sad ti vaši eksperti? Gde su vaši obaveštajci koji su nas ubeđivali iz petnih žila, nema rata, mir, zavladao je večiti mir, imamo prijatelje. Ljudi, ukidaju obavezu služenja vojnog roka u situaciji kada imamo albanski separatizam na Kosovu i Metohiji, kada obaveštajne agencije Bosne i Hercegovine, ne Republike Srbije, obaveštajne agencije Bosne i Hercegovine, da ne kažem muslimanske obaveštajne agencije izveštavaju centralnu vladu u Sarajevu da se u tim i tim mestima u Bosni i Hercegovini nalaze džihadisti. U situaciji kada imate nerešeno pitanje Makedonije, pa im jedan dan identitet osporavaju Grci, pa im sledeći dan identitet osporavaju Bugari. U situaciji kada imate konstantne izlive različitih vidova neprijateljstva iz Hrvatske prema Republici Srbiji. To je sve bilo 2009. 2009. godine i 2010. godine i kasnije, i pre i posle toga. I, u takvoj situaciji, dakle da ne idemo sada u Ukrajinu, da ne idemo sada na Bliski istok, Kosovo i Metohija, Bosna i Hercegovina, teško pitanje Makedonije, veliki problemi koji nam dolaze iz Hrvatske i u takvoj situaciji vi ukidate obavezno služenje vojnog roka i kažete, nema potrebe Srbija da ima vojsku.Dakle, vojsku.Dakle, vi ste bili i ostali dokazani neprijatelji države Srbije, srpskog naroda i građana Srbije i kakvi ste bili onda ni za jotu se niste promenili ni danas, samo što vam je sad druga tema. Sad više tema nije vojska, koju ste maltene pa upropastili, sad je tema litijum. Zašto Srbija da kopa litujum i zašto Srbija da se razvija, pa nek se razvijaju neke druge zemlje. Nek se razvija Finska, nek se razvija Nemačka, nek se razvija Francuska, samo Srbija da se ne razvija, samo Srbija da ne kopa svoje rudno blago, samo Srbija da ne proizvodi litijumske baterije, samo Srbija da ne proizvodi električne automobile.Dakle, to je ono što vi radite sve vreme i to treba građani Srbije da znaju. Kad god treba da se stane na stranu Srbije vi ste protiv Srbije. Spočitavate meni, vi Srđane Milovojeviću, šta ste zatekli 2000. godine. E, da. Kažite mi, molim vas, čiji su kadrovi bili u raznim vladama, saveznim i republičkim, Milan Beko. Šta je bio Miodrag Perišić? Iz koje stranke je bio Momčilo Grubač? Hoćete dalje da vam ređam? Pa, to su sve vaši kadrovi.Sedeli ste u istim vladama sa socijalistima i julovcima. Sedeli ste. Vi ste donosili odluke. I, nije tačno da je DS došla na vlast tek 2000. godine, nego ste vi hteli da izvršite kolektivnu amneziju srpskog naroda i da kažete – nulta godina, kao godina rođenja Isusa Hrista, to je 2000. godina i sve se računa posle toga.Pre toga, vi ste kao ovaj Marsenić. Oprali ste ruke.Kakav Radulović, nemamo vi veze sa njim. To vam je onaj bivši direktor „C marketa“.Miodrag Perišić, bio čovek ministar u saveznoj Vladi. Oprali ruke. Bio čovek u DS, šta mi imamo sa njim.Momčilo Grubač, bio savezni ministar pravde.

bili ste na vlasti i do 2000. godine, bili ste na vlasti i posle 2000. godine, menjali ste nazive stranaka, menjali ste lideri, posebno vi iz DS, vi iz DS ste čak promenili vlasnika. Vi ste otišli toliko daleko. Vlasnika ste promenili. Mislim da je nezabeleženo u političkoj istoriji ne Srbije, Evrope da jedna stranka ima vlasnika koji je predsednik jedne druge stranke. Ljudi, vi niste vlasnici svoje sopstvene stranke, vi nemate vlasništvo nad vašom imovinom, vas je kupio Dragan Đilas. Otkupio je vaše dugove.Otkupio je vaše dugove i on je sad vlasnik DS. Možete vi sad da se zovete Ekološki ustanci, Zeleno-levi frontovi, nikad niste bili na vlasti, Novi DSS, Janko, Marko, ljudi, vi ste vlasništvo čoveka koji je predsednik druge stranke i svi vi ovde sada govorite, sedite, kritikujete, itd., vi ste glasnogovornici jednog jedinog čoveka koji se zove Dragan Đilas. To kako se formalno zovu vaše stranke, kad su nastale, ko su predsednici, itd., to je sve nebitno, vi ste u građansko-pravnom, u obligaciono-pravnom smislu vlasništvo jednog čoveka. Dakle, on je vlasnik i vas i vaših stranaka i vaših

Što vi dobacujete? Što se nervirate?Što se nervirate?Jeste li se prijavili, u sistemu ste, imaće svojih dva minuta. Što se nervirate, loše utiče na vaše zdravlje.Sedite lepo i sačekajte svoj red, a ne da bacate Poslovnik. Na šta to liči.Gospodine ministre, jeste li vi završili vaše izlaganje.Dobro.Sad moram da pitam – ko želi reč po Poslovniku?Po Poslovniku koji ste bacili?Dobro. Koji član?Bio.Ajte. Izvolite.

Ustav koji gazite svaki dan. Gospođo Raguš, zašto ovo radite? Vi znate šta radite, vi znate da kršite Poslovnik, član 106. i baš vas briga.Da, treba svi da pocepamo ovde Poslovnik jer ga vi gazite, ne poštujete ono zbog čega ste ovde i vi to dobro znate, a tim smirenim glasom možete da smirujete Martinovića koji ovde besomučno laže i obmanjujete narod. Vi to mirno gledate, baš vas briga, gospođo Raguš, a pozivate se ovde na neku toleranciju. Izgledate vrlo tolerantno. Mi smo navikli od bivših radikala da budu tako tolerantni.Ovom ovde koje se zove Aleksandar Martinović to nije ime i prezime, to je karakterna osobina, to je krpa Aleksandra Vučića, kao i većina vas ovde. Sram vas, bre bilo. Hvala vam na svim tim uvredama.Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o ovoj povredi Poslovnika?Nisam čula. Želite? (Ne.)Dobro.Po Poslovniku, gospodin Dejan Bulatović.Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovani članovi Vlade, ministri Vlade Republike Srbije, poštovani narodni poslanici, narodne poslanici, građani Srbije, ja reklamiram Poslovnik, član 101, član 103, 104.Ovo što se danas, sada u ovom trenutku desilo, da poslanik baca, bukvalno ustao, baca i gađa direktno u ministre, nije mogao da dobaci, ali da je pogodio nekog ministra on bi bio povređen.Da građani Srbije samo dobro znaju, da samo građani Srbije dobro znaju da su ozlojeđeni jer je jedan od ministara izneo istinu, govorio o poljoprivredi, o ulaganjima u poljoprivredi, govorio o onome što oni lažu mesecima i govorio o tome šta znače ulaganje u poljoprivredi.Žao mi je, bio sam potpredsednik stranke u dva mandata, one tamo stranke koju su ukrali od mene, bio sam im i dva puta predsednik Odbora za poljoprivredu, ništa nisu naučili. Ništa nisu naučili, a sad su to svi vajni i neverovatni eksperti u poljoprivredi.Taj gospodin koji je bacio taj Poslovnik tako baca i Ustav Republike Srbije, tako baca i Sveto pismo. Jer, znate, ovaj parlament to je najviši hram demokratije, a kada bacate Poslovnik i u njemu kada je Ustav vi ste gađali srpski narod. Da budemo sasvim otvoreni, pljunuli ste na srpski narod, na tradiciju, na nešto što je najsvetije u srpskom narodu, Narodna skupština Republike Srbije.Ovo se nikad nije desilo, desilo se kada je potegnut pištolj. Ubijen je jedan narodni poslanik ovde. Ovo što je on uradio neumitno me je podsetilo, građani Srbije, na to da hoće da pucaju. Oni hoće građanski rat, oni rade na tome, oni hoće

Gospodin Borko Stefanović, po Poslovniku. Navedite samo član, molim vas. **Borko Član 107. ali ovde može da se primeni i član 109. koji ste prekršili, jer ste dozvolili ministru da u jednom momentu nevezano za to što su kolege ukazale, iznosi zaista neverovatne neistine u jednom momentu ste rekli nešto kada ste mogli reagovati , a to je da je pogledao u pravdu opozicije i rekao – vi ste neprijatelji ove zemlje i ovog naroda.Ja vas pitam sada, ako je to nešto što ćete da normalizujete vašim nepostupanjem i ako ćete da dozvolite ministru Martinoviću ili bilo kom drugom ministru da označava predstavnike građana ovde neprijateljima zemlje i naroda, a onda posle čujemo krike i urlike da neko hoće da uništi Srbiju i tome slično, onda je to upravo ono što vodi u sukobe i onda je jasno ko te sukobe izaziva.Ja vam kažem, predsedavajuća, da ste vi bili dužni tog momenta da prekinete ministra Martinovića, kada je iz domena laži, na koje je navikao, prešao u domen ozbiljnih optužbi protiv predstavnika građana Srbije da su izdajnici, da su protivnici države i naroda, završen citat.To je nečuveno. To je bezobrazluk na koji smo od njega, doduše, navikli, ali nismo navikli od vas da ćutke to posmatrate i da na bilo koji način ne reagujete.To je sramota koliko ste ne samo ovu zemlju, već i ovaj dom ukaljali, zaista, moram da kažem, radikalskim blatom.Hvala.Ne treba da se izjasni Skupština. Hvala vam na tim lepim rečima, to jest uvredama koje ste izneli na račun nekih od nas. To je sasvim nešto što očekujem od vas i na šta nalećem svaki put kada se nalazim na raznim forumima u okviru raznih međunarodnih formata gde svoje kolege tako fino definišete. Ništa manje, ništa više nisam očekivala.Hvala vam puno na tome.Gospodine Srđane

Poštovani građani Srbije, malopre ste u direktnom TV prenosu videli kako to izgleda kad obučete odelo, a ispod nosite Šešeljev šinjel i iz njega vam viri zarđala kašika.Ne možete tom retorikom da se dopadnete biračima. Ja razumem strah, razumem paniku, razumem nervozu, razumem da ste u panici, jer vas je Miroslav Aleksić razorio svojim argumentima, ali ako želite ovako da vodimo skupštinsku raspravu, neće to daleko da vas odvede.Iz ovoga nećete izaći kao pobednici sigurno, verujte. Ovo nije način na koji se diskutuje u parlamentu.Ako želite da na ovakav način obesmislite skupštinsku raspravu, da ministar 30 minuta govori prvi put, pa još 30 minuta vređajući opoziciju i ako vi očekujete da mi siđemo u radikalsko blato i da se valjamo sa vama, verujte da nećemo.Moram da vam odgovorim na neke direktne prozivke. Demokratska stranka je od 9. decembra 1990. godine, kada je obnovljeno višestranačje na prvim višestranačkim izborima i od kada je obnovila svoj rad februara mesa te godine, uvek na istoj strani, na svetloj strani istorije pod zastavom slobodne Srbije. Mi nijednog trenutka nismo menjali naša programska i vrednosna uverenja, ni ja kao Srđan Milivojević, ni bilo ko od ljudi na koje sam ponosan, sa kojima sedim vode, od Dragane Rakić, preko Zorana Lutovca, do Nenada Mitrovića i svih ostali.Dakle, mi smo ostali na istim postulatima, ponosni na sve što smo uradili. Sanirali smo štetu 2000. godine koju smo zatekli. Nismo nikoga, podvlačim, posebno smo ponosni na to što iza nas nije ostala nijedna crna marama, nijedna izbeglica, nijedan spaljen dom, a vi morate da objasnite kako ste od politike – ubite jednog Srbina, mi ćemo 100 muslimana, došli do politike jedan Srbin… Isteklo je vreme.Hvala.I gospodin Predrag Marsenić je direktno pomenut.Izvolite. Marsenić** Hvala.Mislim da ste malo izgubili vođenje ove sednice. Trebalo bi ipak da opomenete određene ministre koji vređaju. Nije primereno i zato imamo ovo.Ne znam zašto se određeni ministar našao prozvanim u toj kvantnoj spinskoj tečnosti, da li taj spinski, taj deo drugi, ili karakteristike te tečnosti su važne, ne znam, tako da nije bilo nikakvog razloga da se ja pominjem.Što se novog DSS-a tiče, mi trajemo već 32 godine. Stranka smo koja je opstala i pored toga što od 2008. godine nije na vlasti.I dalje baštinimo ideologiju DSS-a, jer to mi zaista i jesmo i uvek ćemo biti, za razliku od nekih koji su krenuli od ideologije Karlovac-Ogulin-Karlobag-Virovitica, a završili sa pečenjem palačinki u trenutku kada se na Kosovu dešavalo to što se dešavalo.Mi od 2008. godine ukazujemo na to da se sprovodi politika puzajućeg priznavanja Kosova. Ukazujemo na to da se predaju srpske institucije jedna po jedna. To radi ova vlast, nažalost. Od 2012. godine pa do danas predate su mnoge srpske institucije - pravosuđe, policija, dat je pozivni broj, elektrodistribucija, elektroenergetski sektor na Kosovu. Dakle, sve što je moglo da bude predato. Priznati su pasoši, lične karte, zvanična dokumenta. Prihvaćen je francusko-nemački sporazum koji se nalazi na sajtu mi ukazujemo na to. Ja znam da smetamo, ali zaista nema razloga, prvo, da se vređamo i, drugo, taj koji sprovodi tu politiku trebalo tu i takvu politiku da kandiduje na izborima i da kaže da sprovodi politiku Čedomira Jovanovića, a ne ono što su nekad oni bili.

predsedavajuća.Gospodin Martinović me je prozvao ovde kao načelnika Generalštaba, koji je bio član DS-a i koji je odgovoran za ukidanje vojnog roka. Moram da vam kažem da ja nisam bio član DS, kao što nijedan načelnik Generalštaba ne može da bude član nijedne stranke i poslanici DS su ti koji su tražili moju odgovornost na Odboru za odbranu nakon što sam se sukobio sa tadašnjim ministrom odbrane Šutanovcem. To je bio kraj 2008. godine, a ovakva profesionalizacija traljava urađena je 2010. godine.Znači, ja sam imao sukob sa vašim novim prijateljem gospodinom Šutanovcem, pa to sa njim raspravite. Nisam ja uradio ovu profesionalizaciju. Vidite šta je tu bilo.Što se tiče bivše vlasti, moram da vam kažem da ovde nema pripadnika bivše vlasti, bar u stranci Srbija – Centar, za razliku od mnogih među vama koji su bivša vlast. Tu ima nekoliko ministara ministar Mali, ministar Goran Vesić, Slavica Đukić, Ivica Dačić, Krkobabić, Martinović, Vučić, Milenko Jovanov, ljudi koji su hvatali voz, pa ga kasno uhvatili, tek 2015. godine.Vi ćete biti uskoro i po drugi put bivša vlast. To se ne odnosi jedino na gospodina Miloša Vučevića zato što on nije bio vlast pre toga. On nije ni sada vlast, pa neće biti sutra ni bivša.Hvala. Ovim prekidam red replika.Fino ste se međusobno ispričali.Sada je gotovo. Sada nastavljamo sa listom.Reč ima gospodin Dušan Bajatović.Izvolite. Noge su me zabolele koliko puta sam ustajao.Meni je ovde najteže, da vam pravo kažem. Ja sam u vlasti od 1945. i potpuno dobro shvatam tok ove sednice.Imamo dobar deo opozicije koja napada vlast, ne argumentujući, nego dajući svoju faktografiju, onda imamo i vlast koja ima i argumente, ali ima i faktografiju i onda to vas nervira, i jedne i druge.Ne

Zašto dobacujete? Znate da je to protivno Poslovniku.Sve je u redu, ali dozvolite da čovek iznese svoje mišljenje, pa ćete posle vi.Molim vas, prijavite se Bajatović** Ja i onog Eskobara što dolazi u Srbiju ne zovem Gabrijel, nego Pablo, pa ako sam pogrešio oko imena, nisam oko suštine, verujte verujte mi.Suština je da mi imamo jedan veoma ozbiljan dokument pred nama od koga zavisi kako će država funkcionisati. Nema plaćanja iz trezora dok ne donesemo ovaj akt, a svi hoćemo, i poljoprivrednici, i prosvetari, i javna preduzeća, hoćemo i bolje plate, komentarisaću to sve, ali želim, gospođo Raguš, da dam jednu inicijativu ako smem iz ovog govora da uvedemo na sednici mogućnost pregovaračkog procesa. Ukoliko neko nije zadovoljan, da se izjasnimo na sednici i da ima pravo da pregovara sa vama, pa možda da date i pauzu ako ima više nezadovoljnih poslanika. Dotle ćemo mi ostali gubiti vreme.Svete krave postoje u Indiji, ali ne u Srbiji. I ako su gospoda ovde zato što su imali 3%, onda neka ne spominju SPS, a bojim se da ne treba da spominju ni SNS, jer da nije promenjeno na 3%, ne bismo imali ovu ravnotežu snaga koji je proizvod izbora na kome se izgubilo 70 na prema 30.Previše ozbiljna situacija u državi da bi se mi zezali sa ovim stvarima. Ali, nema veze, arena je arena, ovu su argumenti koji su više upućeni u javnosti nego stručnoj javnosti. Ja se bojim da bi stručna javnost komentarisala ovo malo drugačije.Pre svega, nije osporio ni Fiskalni savet, ni Narodna banka, ni moji drugari, prijatelji iz opozicije da je ovo kredibilno i konzervativno planiran budžet, sa oprezom. Potrudiću se da kažem šta to znači.Dakle, mi stvarno imamo 133 milijarde dodatnih prihoda. Od toga, ako se ne varam, gospodine ministre, 52% iz rasta BDP-a, što znači nešto se dešava u privredi. Jedna od najvećih opaski na vaš rad, gospodine ministre, kaže sve je to posledica inflacije, pa i veća cena, stabilan evro. Stabilan evro je alat u ekonomskoj politici koju vodi ova Vlada, a nažalost, za razliku od naših kritičara, jer i ja sam deo te vlasti, ova Vlada ima politiku. Ona može da se nekom sviđa ili ne sviđa. Ima i ekonomsku politiku. I imaju pravo kolege iz opozicije da je napadaju. To je njihovo pravo, to im je dužnost. Ali, moraju biti ozbiljni. Moramo da se bavimo sa onim ciframa koje piše u budžetu. I ako iznosimo podatke, ne mogu biti paušalni i ono s mene na uštap, šta nam odgovara.Da, povećan je deficit. Ali, zašto? To su diskrecioni rashodi, nisu trajnog karaktera. Oni se odnose na troškove dok se ne isplate. I vi se, gospodo, plašite kamatnih stopa, a 80% je u fiksnim kamatnim stopama ako se ne varam, ministre Mali, i ono što je reprogramirano je na izuzetno niskom nivou kamatnih stopa, ne predstavlja nova ekonomska zaduženja u sada nepovoljnim uslovima.Pa i bondovi koje ste emitovali su pozitivni za ove uslove i niže su kamatne stope. To su valjda argumenti. A zašto je 2,9 iako smo bili u periodu smanjenja budžetskog deficita? Zato, očigledno, doneli smo odluku „Rafali“, mislim da to svi razumeju.Veća izdvajanja za poljoprivredu. Tu ja Martinoviću imam ozbiljnu primedbu, ne na tebe, nego na Vladu. Mnogo je to para, a malo se vraća. Više inspektora a manje da se, pošto imamo mnogo malih domaćinstava kojima želimo da pomognemo u radnom i u socijalnom smislu, a i politički nam odgovara, mora to malo bolje da se vrati. Malo više inspektora, malo više da se isprati da li se to koristi za podizanje poljoprivredne proizvodnje ili se koristi u rast ličnog standarda, što je, bojim se, čest slučaj.Druga stvar, niko nije pomenuo koliko imamo neuzoranih hektara. Posle IT, čini mi se da nam je poljoprivreda ipak najbolji i najsigurniji izvoznik, bez obzira na oscilacije, u količinama onoga što proizvedemo. Ja sam očekivao da u tom smislu mi posmatramo ovaj budžet.Dalje, bojite se koliko će da vas košta kapital po kom smo se zadužili. Dok god se majstori na zapadu igraju štampe, neograničeno i u FED-u i u Centralnoj evropskoj banci, ne bojte se ovih kamatnih stopa. Radi se o obezvređenju.Druga stvar, šta je cilj? Reindustrijalizacija Srbije. Mnogo je duboka bila ta zečija rupa iz koje smo startovali. Mene sad kad biste pitali da se ja vraćam nazad da sam na mestu člana Vlade, ja bih pošao od pljačkaške privatizacije. Neću da se vraćam na to. A kad bih pričao sa Slavicom, rekao bih – alo, bre, sestro i drugarice moja, ukinite Bolonju. To je prestalo da proizvodi nosioce znanja,

nas ona usporava.Druga stvar, mislim da saradnja, a to vidite i po budžetu i po ciframa koje su založene ovde, što se tiče Rusije, to je politička saradnja, jer u ratu ne može biti drugačija, ali ako hoćete balansirano zaduživanje u budžetu i da vas niko ne kontroliše 100%, morate imati i kineskog i arapskog i američkog i engleskog i francuskog i svakog drugog kapitala, a naročito od međunarodnih finansijskih institucija.Ako pogledate strukturu budžeta, niko nije toliko dominantan da bi mogao da nas baš podjarmi. Ako hoćete ono za šta se ja zalažem – investicije, investicije i investicije, onda morate nekad i da se zadužite, jer nam je privreda plitka i mala. Ja sad da izađem napolje i da hoću da promenim 100 miliona evra iz džepa, ja bih poremetio kurs.Znači, mi moramo da vodimo računa kako se podižemo. Ja bih bio oprezan i sa podizanjem plata i penzija, a naročito u uslovima od kojih neki savetuju. Koliko imamo, Siniša, na računu, sedam milijardi? Dobro, red veličine sedam milijardi. Pa, mi bismo skinuli javni dug sa 52 na 42. A gde su vam pare? S čim ćete investicije? To bi značilo da treba da prekinemo sve investicije. To vam je u automobilu nestalo gorivo, a nemate ni ulje. Šta bi značio pad investicija u uslovima gde je država najviši poslodavac? Pa to bi značilo pad BDP, to bi značilo pad plata, to bi značilo pad penzija i to bi značilo da si ukinuo, i ti i Vlada, bilo kakvu teoriju održivog rasta, iz koje god ekonomske škole da je posmatraš.Ako želimo rast, mi moramo da zadržimo ovaj nivo investicija, moramo da ga zadržimo i u državi. U izveštaju koji je napisao Fiskalni savet rastu privatne investicije. To je dobro. One će povući i plate i već povlače. Povući će plate i u javnom sektoru. Ali, istovremeno, to treba da znamo, takav rast plata može biti generator inflacije. Znači, ne samo uvezeno, nego mi ne možemo da proizvedemo kod nas u zemlji ako imate viška para, šta ljudi kupuju? Mi ne proizvodimo televizor. On hoće da kupi televizor, šporet, hoće da ode na letovanje, što pokazuju rasprodati aranžmani. Gde odu te pare kad imate viška tih para na taj način u opticaju? Pa, odu u inostranstvo. Koga vi finansirate? Tuđe privrede.Svi bi mi voleli, dobro ja nisam baš ovlašćen da pričam imamo veće plate, jer bi to bilo nepristojno, ali običan radnik zaslužuje veću platu da ne bi išao u Nemačku, gde mu manje ostaje nego da radi u Srbiji. Sticajem okolnosti danas, dobar majstor u Srbiji može da zaradi i da mu ostane mnogo više nego u Nemačkoj i da je sa svojom porodicom.Ako je tačno u posmatranju konsolidovane države da će čak doći do pada javnog duga, a to piše u izveštaju Fiskalnog saveta, to je dobro.Druga dobro.Druga stvar, ta količina para koja se napada da je na računu budžeta, po računici Fiskalnog saveta, ja im verujem, ona smanjuje rizik države Srbije da dođe u fiskalni problem. Prema tome, mi izvesnu količinu para, možda nešto manju od ove, ali biće sad i neka jednokratna plaćanja, već sam ih spomenuo, oni su nama garancija da nećemo upasti u fiskalne probleme.Ponoviću, monetarna politika jeste takva, ali u ovim uslovima mislim da bi depresijacija kursa, a dešava se već, ako bi bila prebrza, ona bi narušila unutrašnje ekonomske odnose i ne bi bila, tu se i sporim i sa Dankom Pavlovićem, ne bi bila stimulans za izvoz. Rano je za takav potez, jer nemamo dovoljan unutrašnji i struktura našeg unutrašnjeg BDP je takva da nam za sada ipak manju štetu nanosi fiksni devizni kurs nego promenljivi ili fluktuirajući devizni kurs, kao što smo imali u nekim godinama, pa smo sa 70 dinara došli na 120 dinara maltene za godinu, dve dana. To našoj privredi ne bi odgovaralo.S druge strane, morate se vezati za nešto u šta verujete, a to je razmena sa EU, iz prostog razloga što sa njima imamo najviše razmene ekonomske. Morate nekako da se merite.Još

Eno je Nemačka u recesiji. Kolike su stanarine u Nemačkoj, koliko je mleko u Nemačkoj, koliko je meso u Nemačkoj, na koju smo se nekad najviše ugledali? Da mi treba da vidimo i da uparimo sve cene barem hrane, koja je u stvari i bila najveći generator inflacije i bila je verovatno najveći problem u odnosu prema stanovništvu, ali to je to.Ako se ne varam, imamo projekciju u koju svi veruju i niko je nije osporio da ćemo ući u taj tunel inflacije između 3% i 4%, što je za ekonomiju naše veličine dobro i niko nije osporio. Ponoviću, inflacija nije kapitalna u rastu BDP-a. To piše i u izveštaju Fiskalnog saveta, to piše i u izveštaju Narodne Banke Srbije, to piše u izveštaju MMF-a, a sada će ponovo da dođu, to piše i u izveštaju Svetske banke. Ako smo ranije hteli da se ugledamo na sve te institucije, onda ti izveštaji koji su vrlo tvrdi, a i sam učestvujem u delu tih razgovora, treba da vidimo šta to znači za cenu

onda možemo, osim para koje dobijamo od međunarodnih institucija, Svetske banke i itd, da računamo na ozbiljna fondovska finansiranja sa većim ročnostima. Šta vi možete da uradite za tri godine sa kreditom u privatnom sektoru? Tu će krediti biti pet godina, sedam godina, deset godina, a ne tri godine i kratkoročno i skupo. Ako to uradite bićete, najbolji ministar u savremenoj istoriji Republike Srbije, a blizu ste koliko ja to pratim.(Poslanici opozicije

mi.Dakle, ta priča kako 2,2% vraćamo kamate, a 1,9% ulažemo u privredu od budžeta ili kako je već ovde zapisano, ako nisam pogrešio cifre, ni toga nemojte da se bojite. Najgore su nezavršene investicije, najgore su nezavršene investicije. Ja bih se u ovom momentu da sam na mestu ministra Malog više plašio rasta cena u sektoru usluga nego kredita i njihove vrednosti 2,2%, ako je dobro izračunato u budžetu.Šta hoću da vam kažem? Rupa iz koje smo mi krenuli je jako niska. Zamislite sada pozovemo Vesića i kažemo mu – zaustavi sve pruge, zaustavi sve puteve, zaustavi sve da se malo razdužimo. Ponoviću, šta će onda biti sa zapošljavanjem? Šta će biti sa firmama koje rade? Šta će biti sa zaradama? Šta će biti sa penzijama? Šta će biti sa prihodima budžeta? Ne možete tek tako da izađete... Vi ste videli neke stavke i rekli ste bilo bi lepo. Bilo bi lepo, ali šta je posledica?Neću šta je posledica?Neću više da pričam, ostaviću preostalih pet minuta, ako nam bude trebalo na kraju.Ja vas molim da razumemo - uvek može bolje, ali ako nemamo više od ovoga što sam do sada čuo u kritikama, onda dajte da pustimo te rezultate, pa će izbori biti pre ili kasnije, a ne da ih tražimo sada zato što na izbore nismo izašli, a i oni koji su izašli su izgubili. Hajte da budemo odgovorni prema onome što je... Ovo je najvažniji dokument - Energetska strategija, tu je Dubravka, da znamo šta ćemo da radimo dalje, da li ćemo da imamo struje i gasa i energetske objekte. To je ono što je budućnost države, a budžet Republike Srbije je najvažniji dokument i nemamo pravo da se dnevno-politički odnosimo prema njemu na ovaj način koji je u prethodnim danima praktično u parlamentu prikazano.Što se mene tiče, gospodine ministre, poslanička grupa Socijalističke partije Srbije, imao bih još štošta da pričam, ali nema veze, će glasati u danu za glasanje za ovaj predloženi rebalans budžeta i požurite, svi čekaju pare, „Srbijagasu“ ne trebaju pare za gas, gasa ima, Srbija ne brine.

Hvala.Da razjasnimo ta ideja faktičkog fiksnog kursa, on se drugačije naziva u dokumentima, zasniva se na sledećem, i na to je ranije u raspravi ministar Mali skrenuo pažnju da treba voditi računa i o inflaciji u Evrozoni, apsolutno. Dakle, razlika između inflacije u Srbiji i Evrozoni, a u Srbiji je prosečno duplo veća inflacija nego u Evrozoni kada gledamo u dužem vremenskom periodu, skoro duplo veća. Za tu razliku dinar treba da oslabi u odnosu na evro u toku godine da bi vrednost robe iz uvoza i one proizvedene u Srbiji ostao na istom nivou, da bi konkurentan odnos roba bio isti.Kada isti.Kada gledamo kumulirano na 10 godina, onda su ti procenti sada u toj razlici veoma visoki. U ovom trenutku to ne predstavlja problem jer je moguće održavati fiksni kurs zbog toga što su, ono što naši sugrađani dobijaju i šalju iz inostranstva, stabilno preko tri milijarde evra godišnje zbog toga što su strane direktne investicije stabilno preko tri milijarde evra godišnje. Dakle, u zbiru je to neki put sedam, neki put kao ove godine osam milijardi, a deficit je pet milijardi. Dakle, možete neko vreme to da radite, ali to što vam kurs ostaje fiksni, korak po korak vam čini domaću proizvodnju sve manje i manje konkurentnom. Da li bi izlazak i u jednom trenutku, naravno, može se dogoditi da nemate

Hvala.Poštovani građani, od ovog rebalansa niko od vas neće živeti bolje. Zato ministar Mali juče u svojoj prvoj rečenici govori o platama i penzijama u 2027. godini. Tih plata i penzija nema u ovom rebalansu. Zato govori da nam je ekonomija jaka, nikad jača, ali nema para da se prosvetnim radnicima povećaju plate ni do nivoa prosečnih plata u Republici Srbiji, ni do prosečnih. Ni do 120.000 dinara, što Stranka slobode i pravde zahteva već godinama kako bi polako počeli da vraćamo dostojanstvo i učiteljicama, i nastavnicima, i vaspitačicama.Para za prosvetne radnike nema, ali ima za partijske kadrove. Tako je Jorgovanki Tabaković plata povećana za 103.000 dinara, a plate u prosveti i zdravstvu su niže od republičkog proseka.Puna su im usta priče o suverenitetu,

Nekada najveća i najmoćnija firma u ovom delu Evrope, EPS, danas je pred potpunim raspadom. Havarije se dešavaju praktično na dnevnom nivou. Nemamo dovoljno uglja, pa smo prinuđeni da uvozimo i ugalj i struju, a razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora smo prepustili strancima i kumovskim firmama vlasti.Poljoprivreda je desetkovana. Nije san poljoprivrednika da imaju budžet od milijardu evra. San je da mogu normalno da proizvode, da više proizvode i da više zarađuju, a situacija je danas nikad gora.Prinuđeni smo da uvozimo i meso, i mleko, i pasulj i luk, jer ne proizvodimo dovoljno pošto se selo gasi, jer imamo 122 hiljade poljoprivrednih gazdinstava manje nego što smo imali pre 10 godina, zato što 300 hiljada ljudi je manje zaposleno u poljoprivredi. Manje nego ikada.Ne govorimo samo mi iz opozicije da srpska ekonomija nije jaka, to govore naši ekonomisti i u Srbiji, a i van To vam piše i u izveštaju Fiskalnog saveta koji kaže – zabrinjavajuće povećanje deficita, odnosno rupa u budžetu. Rebalans zbog toga može biti korak u pogrešnom smeru, da inflacija u Srbiji i dalje među najvećim u Evropi, da se neodgovorno zadužujete sa sve većim troškovima kamata koje su za obveznice 6%, a za izgradnju puteva 8% do 9%. Infrastrukturne projekte ugovarate bez tendera iz studija opravdanosti, a da građanima morate da objasnite razloge za veliko probijanje cena koje su višestruko više od ugovorenih, da lutate u agrarnoj politici iako ona predstavlja 10% BDP-a, da rast u evrima ponovo više doprinosi inflacija, nego privredna aktivnost, baš kao što je to bio slučaj i prethodnih godina. To je ono što vam Stranka slobode i pravde već godinama govori. Vaskrsli ste, Slobinu inflaciju iz 90-ih i njome povećavate i platu u evrima i BDP u evrima, a time smanjujete i udeo javnog duga u BDP-u.Vama ne rastu prihodi, vama raste rupa u budžetu, vama raste zaduženje, vama rastu kamate, koje su i dalje veće nego ukupna socijalna davanja u zemlji. Rupa u budžetu raste jer se vlast sve više bahati.Prvo ste izjednačili stranku sa državom, a zatim ste državnu kasu proglasili za sopstveni novčanik koji koristite kao kockar, ste u ovom rebalansu budžeta Generalnom sekretarijatu Vlade podigli budžet sa 1,3 na 15 milijardi dinara, Avio služba Vlade prošle godine 500 miliona dinara, ove godine 1,5 milijardi dinara.Kancelariji za javnu i kulturnu diplomatiju čitaj Arno Gujon, dodeljen je budžet od 368 miliona dinara od čega za plate samo 14 miliona. ste vi svesni koliko je ovo novca? Kabinetu ministra bez portfelja za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, čitaj Tatjana Macura, dodelili ste budžet od 150 miliona dinara, od čega za plate samo 7,5 miliona.Kabinet ministra bez portfelja za međunarodno ekonomsku saradnju, čitaj Nenad Popović, 150 miliona dinara, od čega plate samo osam miliona.Kabinet ministra bez portfelja za koordinaciju aktivnosti u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom, čitaj Đorđe Milićević, 432 miliona dinara, od čega plate samo 17,5 miliona.Kabinet

Usame Zukorlić dobio budžet od 160 miliona dinara, od čega za plate samo 10 miliona. Šta radite vi ljudi? Pa, vi ste ovim ministrima bez portfelja koji ne rade ništa, jer sve ove poslove već obavljaju drugi nadležni organi dodelili zvučne titule da bi politički namirili, a onda im dodelili budžete po nekoliko miliona evra da spiskaju u naredna tri meseca.Ja sam mislio da je njima dovoljno što ste im dali titulu

nastavimo posle, a možemo i sutra da nastavimo i tako nekoliko nedelja, vi odlučujete.Molim vas dozvolite gospodinu Nikeziću da završi. Bez dobacivanja iz klupa.Izvolite.

dovoljno bilo što ste im dali titulu ministra, fotelju, kabinet i telefon. Vi ste im očigledno dali ozbiljne, milionske budžete da se bahate narodnim parama u naredna tri meseca. Za samo ovih pet je obezbeđen budžet od 10 miliona evra što je dovoljno da se izgrade dve nove moderne škole za tri hiljade đaka.Savet za borbu protiv korupcije ima budžet od samo 28 miliona dinara. Dačićev kabinet, ministra unutrašnjih poslova i potpredsednika Vlade 26 miliona dinara, čuvena Tomina kancelarija 42 miliona dinara. Sve je značajno manje od novokomponovanih ministara bez portfelja.Zaštitnik građana ima budžet od 262 miliona dinara, a Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju 368 miliona dinara. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, koji stvarno radi svoj posao ima budžet od 149 miliona dinara, a Tatjana Macura 150 miliona dinara. Ljudi, stvarno izanalizirajte šta su vam prioriteti.Naravno, rekorder po budžetu je ministar Mali i Ministarstvo finansija sa 1,4 biliona dinara i na tom razdelu se nalaze i troškovi za EKSPO, za izgradnju Nacionalnog stadiona. Zaista ne znam koji je razlog zašto se ova sredstva nalaze na Ministarstvu finansija, a ne na Ministarstvu građevinarstva. Zašto njima upravlja ministar Mali, a ne ministar Vesić, jer i gospodin Vesić jako dobro zna da se ugradi u ove projekte, ali očigledno ne zna tako dobro da opere milijarde evra koliko je predviđeno za ovaj najskuplji projekat.Nije ministar Mali preuzeo samo razdeo ministra Vesić. Očigledno je preuzeo i budžet Grada Beograda, pošto se na njegovom razdelu nalazi i tunel od Karađorđeve ulice do do Dunavske padine i budžet od 5,1 milijarde dinara ili on ima bolju kombinaciju od Šapića ili je gradski budžet u tako lošoj situaciji da više nijedan javni projekat ne može da finansira. U vreme Dragana Đilasa se za nove vrtiće, škole, mostove, domove zdravlja izdvajalo iz sopstvenih sredstava od 300 miliona evra godišnje, odnosno trećina ukupnog budžeta.Rebalansom se kapitalna ulaganja formalno povećavaju za 111 milijardi dinara, ali to nije zato što se više radi i gradi, već isključivo zato što su projekti poskupeli tri do četiri puta samo u poslednjih nekoliko godina. Niko normalan nije protiv gradnje, ali niko normalan ne može da podrži da se bukvalno svi veliki projekti grade iz zaduženja, da ih grade strane firme i radnici i da se grade po tri, četiri puta višim cena od tržišnih. Sam ministar Mali se juče pohvalio da će 323 projekta u okviru EKPS 2027 ili skoka u dužničko ropstvo kako ga vi zovete, biti izgrađeni mimo tenderske procedure i to jeste istorijska prilika kako kaže ministar Mali, ali istorijska prilika za nezapamćenu korupciju.Tako je je cena brze saobraćajnice Sombor – Kikinda porasla sa 420 miliona evra na preko dve milijarde evra, auto-put Beograd – Zrenjanin – Novi Sad sa 500 miliona 1,6 milijardi evra, Moravski koridor sa 600 miliona na preko dve milijarde dinara, reverzibilna hidroelektrana „Bisrica“ za samo godinu dana sa 700 miliona na 1,2 milijarde evra, solarna elektrana za godinu dana sa 800 miliona na 1,4 milijarde.Ministar Vesić nam najavljuje i rekonstrukciju pruge Beograd – Bar koja će koštati više nego izgradnja nove pruge i četiri puta više od standardne vrednosti rekonstrukcije gornjeg stroja pruge koji treba da se radi.Mi i „Rafale“ plaćamo duplo više nego Francuzi, 75% više nego Grci i 50% više nego Indonezija. I, još se hvalimo kako je to fantastičan komercijalni aranžman, aranžman u kome smo predvideli rok isporuke šest godina, a da u prvoj godini mi njima isplatimo 31% vrednosti. Zaista do sada nisam čuo ni za jedan ovako dobro ugovoren dugoročni aranžman.Upravo zbog toga što cene projekata vrtoglavo rastu, ponovo zahtevam da se svi infrastrukturni projekti rade tako što ćete prvo dostaviti studije opravdanosti, tako što ćete za svaki projekat provesti na osnovu javne nabavke i tendera, tako što ćete Skupštini dostavljati kvartalne izveštaje šta se dešava sa realizacijom projekta i cenama. Nažalost, pošto za sve ove projekte nema dovoljno para u budžetu, oni će se finansirati svi iz zaduženja.U rebalansu je planirano da se zadužimo

dolara.Takođe, uz ovaj rebalans budžeta mi smo dobili i šest novih zaduženja, a predsednik nam je pre samo nekoliko dana najavio da je dogovorio dodatno zaduženje od Evropske unije vredno 1,2 milijarde.Zato i ne čudi što najveći budžet u zemlji nemaju ni prosveta, ni zdravstvo, ni vojska, već Uprava za javni dug 912 milijardi dinara. problem je što od tog zaduženja nikakve koristi neće videti ni građani koji su prinuđeni da se zadužuju najskupljim keš kreditima sa kamatom od 15%.Zahvaljujući najvećoj inflaciji u poslednjih 20 godina, značajno je opao standard građana. Posebno je problematično to što su cene hrane u poslednje tri godine porasle 53%, duplo više nego u Evropskoj uniji, a danas imamo situaciju da su cene hrane u Sloveniji niže, a da su im plate duplo veće. Cena stanovanja porasle su za 43%. Godinama plaćamo najskuplje gorivo u regionu, a da stvar bude gora povećali ste bukvalno sve namete, od PDV-a, poreza na imovinu, poreza na dobit, paušala za preduzetnike, povećali ste sve akcize i komunalije i uveli nove namete poput akcize na struju i poreza na šupe i bunare.Zbog toga su ljudi prinuđeni da preživljavaju zahvaljujući keš kreditima koji su u poslednjih 10 godina porasli sa pet na 13,5 milijardi evra, a samo u poslednjih mesec dana 150 miliona evra, jer se u Srbiji i školski pribor i dečiji rođendani i slave plaćaju iz keš kredita.U ovom budžetu nema, a moglo je da bude povećanja plate prosvetnim i zdravstvenim radnicima, besplatnih udžbenika i obroka za sve đake u zemlji, vraćanja otetih penzija, pomoći za starije od 65 godina koji nemaju primanja, za osnivanje alimentacionog fonda, 200 miliona evra za domaće privrednike umesto za šačicu stranih investitora. Nema para ni za nenamenske transfere iz budžeta u skladu sa zakonom. Nema ukidanja akcize na struju, nema ni smanjenja akcize na gorivo, nema oporezivanja kladionica i kockarnica, poreza na ekstra profit i povećanja rudne rente, a ovih stavki u budžetu nema ne zato što nema para, već zato što sve pare odoše na koruptivne, javne nabavke, bahaćenje državne administracije i infrastrukturne projekte mimo tendera.Gospodo, ne domaćinski vodite ekonomiju sve ove godine. Strateške rezerve pravimo kada su najskuplje, kao što je bio slučaj sa hranom i energentima. Najviše se zadužujemo kada je kamata najveća. Gradimo infrastrukturu iz skupih zaduženja mimo tendera, sa stranim firmama i radnicima i trostruko višim cenama. Sprovodite potpuno promašenu politiku privlačenja stranih investitora koji daju minimalne zarade. Zapostavljate poljoprivredu i podstičete uvoz hrane. Najvrednije resurse delite strancima u zamenu za političku podršku i slikanje sa stranim državnicima, a ne stručni partijski kadrovi vam upravljaju ključnom infrastrukturom i javnim preduzećima.Opet je ključni razlog za ovako štetočinsko ponašanje korupcija i enormno bogaćenje vrha vlasti. Korupcija je početak i kraj svakog projekta i ekonomske politike ove vlasti. Zato ne treba da čudi što se već godinama vrtimo u začaranom krugu siromaštva, što smo samo na 46% proseka EU, što su nam davno odmakli ne samo Hrvatska, Mađarska i Slovenija, već i Rumunija, Bugarska i Crna Gora, a ekonomija zemlje nam je slobodnom padu.

Hvala, hvala.Molim vas da mi vratite ovih 12 sekundi što su mi ovi iz „Multikom“ žute stranke aplaudirali dok sam ustajao, sporo ustajem, imam još povrede po nogama.Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, ministri, dragi narode, ovo što ima u Srbiji nema nigde da nam o poštenju pričaju oni iz „Mulitikom grupe“. Član 107. dostojanstvo.To je povreda čim vi iz „Multikom“ žute stranke ustanete da govorite o kriminalu i korupciji. Molio bih ministre i moje kolege da budemo nežni prema njima, oni su zbunjeni, kao moj sin koji je sada krenuo u prvi razred iz zabavišta i ne zna dete šta se dešava. Mi moramo u porodici biti nežni prema njemu.Tako ministre Mali, moramo biti nežni prema njima, oni se prvi put suočavaju sa ovakvom situacijom. Prvi put, a 12 godina su vodili ovu državu, vide suficit u budžetu, vide pozitivan rebalans, vide pozitivno davanje, još novca za našu vojsku, još novca za našu poljoprivredu, još novca za naše medicinske sestre, milijardu evra u naredne četiri godine za naše puteve. Oni su radili rebalans kako bi novac trpali u svoje džepove i zbog toga je njihov gazda, žuti tajkun, vlasnik „Multikom grupe“, koji je svoje zaposlene ubacio u Skupštinu na teret našeg naroda. Pošto priča o poljoprivredi, mogao našim seljacima i poljoprivrednicima da kupi 36.000 novih traktora za 619 miliona. Mogao je da isplati 650.000 prosvetarskih plata za 619 miliona koliko je ukrao. Zbog toga su oni zbunjeni. Hvala S obzirom da je bila replika više nego povreda Poslovnika, član 103. stav 8. od vremena grupe.Gospodine Bulatoviću. Navedite samo član. Poštovana predsedavajuća, narodni poslanici, građani Republike Srbije, član 106. da vas zaista pozovem da posmatrate šta pojedini poslanici rade, a da je to veoma opasno. Dragan Đilas u jednom momentu je ustao i počeo da viče i da se izživljava na narodnim poslanicima većine. On je uputio pretnje, svađa se sa Milenkom Jovanovim, tamo mu dobacuju, već šta radi. On je čovek pomislio da to može da radi kao u mom dvorištu kada je bio, pa je pretukao psa.Ja ću morati da pustim taj snimak. Mislio sam da ga ne puštam. Jako je pocrveneo, nemojte samo, biću blag da ga ne bi strefio ne daj bože infarkt. Evo pocrveneo sav.Dakle, ja ću pokušati što blaži da budem prema Draganu Đilasu, ipak je on moj bivši kolega iako mi je ukrao stranku, pokušao finansijski da me uništi, ja ću biti blag.Molim vas predsedavajuća, Dragan Đilas ustaje i preti. Baš ono što smo čitali u medijima kako je svojoj supruzi pretio i kako je svom tastu, to smo čitali u medijima. Ja vas molim da vodite računa. Ima nas narodnih poslanika koji se ne plaše Dragana Đilasa, ima nas puno ovde. Svi poslanici vladajuće većine, samo da građani dobro znaju, ne plaše se Dragana Đilasa, ne plaše se ni malo. To što on preti, to što on radi, a dokazan je čovek kao veoma, veoma agresivan. To zna Srbija.Samo Srbija.Samo da kažem građanima kada to vide u medijima, a mi ćutimo. To ne znači da se mi njega plašimo. Naprotiv. Ali je vama gospođo predsedavajuća, molim vas, skrećem vam pažnju.

Član 27.Bili ste dužni da reagujete u više navrata. Najpre na pominjanje članova porodice. Gospođa Brnabić je to radila, isključivala je mikrofon. Ne mogu da verujem da je ona demokratičnija i da više poštuje Poslovnik od vas, a vi ste iskusniji.Drugi se odnosi, obratiću se direktno vama. Vi ste gospođo Raguš ovde među najiskusnijima. Zamolila bih vas da vaše poslanike, koji ovde služe kao vikari, a nikada se nisu javili da im građani čuju glas, nego im glas prepoznajemo samo mi ovde koji smo u sali parlamenta, naučite da ova govornica služi da se obraćaju građanima i da ove skupštinske klupe služe ne da dižu ruku na zvonce i da iz klupe vređaju opoziciju, nego da nešto i kažu, iako za njih nikada niko nije glasao.Tu prvenstveno mislim da kolegu Radina iz Novog Sada, tu mislim na čuvenog niškog koordinatora Šćekića i na mnoge druge, koji nikada nisu ustali da kažu jednu reč, ali zato dobacuju. Smeta mi dobacivanje i drugih, ali više poštujem poslanike koji brane politiku SNS i javljaju se, od onih koji brukaju ovaj dom i ovde

Hvala puno. Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije.Prosto je neverovatno šta ste imali priliku da čujete od prethodnog govornika i narodnog poslanika, osobe koja je bila kreator ekonomske politike u Srbiji do 2012. godine, kreator ekonomske politike.Sada ću ukratko da prođem kroz sve ono što su nam oni ostavili 2012. godine i da uporedimo Srbiju danas i kada su je oni vodili. Samo da podsetim sve građane Srbije kako je to bilo.Znate, Srbija je u ovom trenutku, da, druga rastuća, najbrža rastuća ekonomija u Evropi. To se od 2008. godine do 2012. godine ni jedanput nije desilo, a uvaženi narodni poslanik je tada bio alfa i omega kada je ekonomska politika Vlade Republike Srbije u pitanju. Alfa i omega ekonomske politike do 2012. godine, uvaženi narodni poslanik, takođe uspeo je da zatvori fabrike, da zakatanči fabrike i da pola miliona ljudi u tom trenutku u Srbiji ostane bez

Kako vas nije sramota. O kakvoj brizi vi govorite za ljude u Srbiji kada ste pola miliona ljudi ostavili bez posla tokom vašeg upravljanja javnim finansijama.Poštovani finansijama.Poštovani građani Srbije 25,9% bila je stopa nezaposlenosti na kraju mandata uvaženog narodnog poslanika koji je vodio ekonomsku politiku Srbije do 2012. godine, 25,9%. Svaki četvrti u Srbiji je bio bez posla.Sećate posla.Sećate li se neke strane direktne investicije velike? Pa, ne, naravno, nije je ni bilo. Sećate li se neke otvorene fabrike? Ne, naravno nije ih ni bilo. Sećate se sigurno kursa koji je plutao i lutao od 2008. godine sa 80 dinara za evro na 120 dinara za evro 2012. godine. Ostavili ste pustoš. Godine 2012. u junu niste imali na računu budžeta ni da isplatite penzije tog meseca i vi govorite o penzijama i o platama.Kaže uvaženi narodni poslanik, plate i penzije nema u rebalansu, citiram, kako ih nema u rebalansu, platu i penzije, ima i za doprinose, imate za sve što je neophodno da nam životni standard Srbije raste iz meseca u mesec, pa da nema u rebalansu, ne bi bilo ni plata, ah da, vi se sećate vašeg vremena.Ono što je posebno interesantno pogledajte kako je to licemerje i zloupotreba. Uvaženi narodni poslanik govori o prosvetnim radnicima,

sa uvećanjem koje ćemo imati 50 posto iznad drugih u javnom sektoru za naše prosvetare od 1. januara 2025. godine, prosečna zarada biće 97.087.Znate šta je interesantnije, citiram narodnog poslanika – još prosečna zarada u prosveti nije iznad prosečne zarade u Srbiji. Pa jeste, nego vi ne znate da mi govorimo o tome da nam je osnovna zarada, da pokušamo da osnovnu zaradu, podignemo iznad prosečne zarade u Srbiji.Prosečna zarada u Srbiji, poslednji podatak u julu mesecu, je 95.804 dinara. Prosečna zarada u prosveti je 96.926 dinara. Dakle, prosečna zarada u prosveti je viša i veća nego prosečna zarada u Srbiji, ali to samo govori koliko vas baš briga. Samo da nešto kažete, samo da ispadne da vi brinete, a kako ste brinuli, ne dao Bog da se Srbija ikada vrati u to vreme.Kažete vreme.Kažete Narodna banka Srbija, povećala se plata. Pa, kakve to veze ima sa budžetom? Pa, bar bi od vas očekivao da znate da je Narodna banka nezavisna institucija, da Narodna banka isplaćuje iz svojih prihoda plate zaposlenima i to nema nikakve veze sa republičkim budžetom, ali lepo je bilo kada ste vi to rekli i svima ste nam to jasno iskazali kako ste pametni kada je to u pitanju.Kaže - energetski sistem nam je u kolapsu.

mislite vi kada ste prodali naša rudna bogatstva koja su vezana za naftu, pa smo tako izgubili nezavisnost koju smo od tog trenutka imali?A koji ste to energetski objekat u vaše vreme izgradili u Srbiji? Pa, nijedan. Sada govorite i govorili ste i 2022. godine o tome da neće biti struje, da neće biti gasa, biće isključenja.Uvaženi građani Srbije, znate li kada su bile poslednje restrikcije struje u Srbiji? Pa, 2012. godine, dok je uvaženi narodni poslanik vodio računa i o EPS-u i ostalim preduzećima u Srbiji. Ne tokom mandata ove vlasti. A 2022. godine, u doba najveće ekonomske krize, rata u Ukrajini i svega ostalog, bilo je i struje, bilo je i gasa, bilo je i grejanja, bilo je Kaže - dajemo pod ne znam kakvim uslovima neke avanse, i tako dalje i tako bliže, naravno, ne govori o tome da vi uvek kada dajete avans imate i avansnu garanciju itd, ali

da se kupe neki novi avioni, da se nabavi bilo šta za Vojsku Republike Srbije. Samo ste uništavali, topili tenkove, rasprodavali. Imali smo, ako se ne varam, jedan avion koji je mogao da poleti 2012. godine. Naravno, s obzirom na vašu antisrpsku politiku, reći ću - nije čudo što vas plaši i što ne razumete zašto se Vojska Republike Srbije ojačava i zašto želimo da nam moderni, najmoderniji, najbolji vojni avioni čuvaju nebo.Vraćanje otetih penzija ste pomenuli. Vi, koji niste u junu 2012. godine imali da isplatite te penzije?! Vi, koji ste imali prosečnu penziju od 202 evra. Penzija je danas 390 evra u proseku i idemo na povećanje od 10,9% od 1. decembra ove godine i prosečna penzija u Srbiji od tada će biti 435 evra. I ne pričamo o obećanjima, smejali ste se i vi i ostali kada je predsednik Vučić rekao da će prosečna plata u Srbiji biti 500 evra 2019. godine, pa sad maca pojela jezik, pošto ne samo da smo i taj cilj ispunili, nego je sada prosečna zarada 818 evra, biće preko 900 evra u decembru ove godine, idemo na preko 1.000 evra u decembru naredne godine. I da, mi ćemo doći do tog cilja od 1.400 evra 2027. godine, kao što smo i obećali, jer, za razliku od vas, svako obećanje koje dajemo ispunjavamo u dinar i u dan.Da podsetim građane Srbije, u vaše vreme prosečna zarada bila je 329 evra, za one srećne koji nisu izgubili posao, s obzirom, ponavljam, 25,9% je bila stopa nezaposlenosti u Srbiji, preko 50% stopa nezaposlenosti mladih.Što se tiče kamata na kredite, 2012. godine prosečna kamata na dinarske kredite koje je uzimala tadašnja vlast, čitaj uvaženi narodni poslanik koji je malopre govorio, je bila 13,68%. Danas je, uz sve ove krize i sva povećanja referentnih kamatnih stopa, 5,10%. U njihovo vreme 13,68 i našao se da spočitava sada da su ne znam kako kamate visoke pa se

Samo nemojte vi iz vaše stranke da pričate o korupciji, jer među vama sede simboli korupcije u Republici Srbiji i to se nikada neće promeniti, s obzirom da su za vreme svoje vlasti i javnih funkcija koje su imali stotine miliona evra evra uzeli od građana Srbije i stavili u svoj džep. Uvek polazite od sebe kada govorite o koruptivnim poslovima i pogledajte sebe u ogledalo i pogledajte ljude oko sebe.Hvala puno.